Rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama. P.Z. br. 487. Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Kao što vidite pred nama je već predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gospodin Željko Tufekčić. Izvolite. **Tufekčić, Željko** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, Zakona o javnim cestama koji je donesen 2004. godine, ovo su njegove sedme izmjene i dopune. Posljednje su se izmjene i dopune odnosile na njegovo usklađivanje sa Zakonom o koncesijama, a ovim se izmjenama i dopunama u Zakon o cestama unose 2 značajnije promjene u odnosu na postojeće zakonsko rješenje. One se prije svega odnose na uspostavu novog pravnog režima javnih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi te se usklađuje pitanje naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta sa Zakonom o trošarinama. Dakle, sukladno članku 4. postojećeg Zakona o javnim cestama, javne se ceste u RH smatraju općim dobrima tako da se na njima ne mogu stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Sukladno tome i nekretnine koje se izvlašćuju radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta postaju opće dobro od interesa za RH. Javne ceste ne ulaze u imovinu osoba koje su po zakonu njima ovlaštene upravljati i sve to na određeni način osigurava i posebnu zaštitu javnih cesta kao dobra od interesa za RH. U praksi U praksi u pogledu gospodarskog iskorištavanja, upravljanja i gospodarenja javnom cestom, cestovnim zemljištem i drugim zemljištima na kojima su izgrađene građevine i instalacije radi potrebe javne ceste postoje određeni problemi koji proizlaze upravo iz činjenice da se sva zemljišta koja su na određeni način funkcionalno ili gospodarski vezana za javnu cestu po postupcima uređenim zakonom prethodno prevode u sustav općih dobara. Dakle, prema postojećem uređenju čitava nekretnina koja se izvlašćuje radi izgradnje javne ceste ulazi u režim općeg dobra. Takvo stanje dovodi do toga da se velik dio izvlaštenog zemljišta vrlo često ne koristi u svrhe u koje bi se mogao koristiti, npr. za poljoprivrednu proizvodnju i to unatoč činjenici što taj dio zemljišta ne ulazi u cestovno zemljište, odnosno ne ulazi u koridor javne ceste. Nadalje, prema postojećem uređenju općim dobrom postaje infrastruktura koja je izgrađena na ili izvan cestovnog zemljišta uslijed čega održavanje i korištenje te infrastrukture pada na teret osoba ovlaštenih za održavanje ceste, a ne osoba koje su registrirane, specijalizirane i opremljene za te poslove i koje bi trebale upravljati tim objektima. Nakon sveobuhvatnih analiza ocijenjeno je nužnim pristupiti reformi pravnog režima javnih cesta na način da za sve javne ceste uz odgovarajuća ograničenja koja omogućuju optimalan odnos između ciljeva zaštite javnih cesta kao dobra od posebnih interesa za RH i ciljeva vezanih za učinkovito gospodarenje i upravljanje javnim cestama da se uspostavi pravni režim kojim bi se javne ceste bile u javno-pravnom vlasništvu. Znači vlasništvu RH. Ovim prijedlogom se uspostavlja režim javnog dobra u općoj uporabi izvan pravnog prometa na kojima se mogu stjecati samo prava dužnosti i prava građenja usko određenih građevina, komunalnih, energetskih, vodno-gospodarskih itd. te korištenja cestovnog zemljišta radi obavljanja pratećih djelatnosti. Time će se urediti i pitanja preuzimanja na održavanje i upravljanje infrastrukture izgrađene na cestovnom zemljištu, mogućnost izvlaštenja infrastrukture izvan cestovnog zemljišta, naknada za poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište u vlasništvu RH, rokovi za preuzimanje na održavanje i upravljanje građevina izgrađenih na ili izvan cestovnog zemljišta. Nadalje, održavanje i upravljanje komunalnim, vodno-gospodarskim, energetskim i drugim građevinama koje su za potrebe javne ceste izgrađene preuzet će osobe koje su za te poslove registrirane. Znači "Hrvatske vode", "Hrvatska elektroprivreda" itd., čime će se postići učinkovito i stručno korištenje takve infrastrukture. Također kako je u uvodu rečeno ovaj se zakon usklađuje i sa Zakonom o trošarinama. Naime, Zakonom o trošarinama koji je usvojen u srpnju ove godine propisana je visina trošarine na motorne benzine i druge naftne derivate koji se koriste kao pogonska goriva. U propisanu visinu trošarina uključena je i visina postojeće naknade iz cijene goriva za građenje i održavanje javnih cesta. Dakle, postojećih 2 puta po 60 lipa Zakonom o javnim cestama dosada propisanih kao prihod "Hrvatskih autocesta" i "Hrvatskih cesta" postale su sastavni dio trošarine, znači posebnog poreza na naftne derivate. I sukladno rečenom zakonu to je postao prihod državnog proračuna i slijedom toga dobiva sve karakteristike poreza što će svakako pojednostaviti i naplatu i kontrolu naplate. Međutim ono što je bitno, ovim zakonom, znači posebnim zakonom, resornim zakonom se i dalje osigurava da u jednakom iznosu, jednako 2 puta po 60 lipa iz državnog proračuna bude uplaćivano "Hrvatskim cestama" i "Hrvatskim autocestama" kao siguran financijski prihod za građenje i održavanje javnih cesta. Tako da se s tog aspekta ništa suštinski ne događa jer se i dalje osigurava financijska stabilnost ova 2 trgovačka društva zakonom određena za upravljanje, održavanje i građenje javnih cesta. Također ovim se izmjenama i dopunama zakona elektronički sustav za naplatu cestarine izuzima od primjene Zakona o institucijama za elektronički novac. S obzirom da se zakon dosada 7 puta mijenjao i dopunjavao predviđena je izrada pročišćenog teksta. Na kraju valja istaći da su u izradi ovog zakonskog rješenja osim stručnih službi Vlade RH i Državnog odvjetništva sudjelovali zaista i najeminentniji pravni stručnjaci iz ovog dijela prava. Molimo donošenje zakona po hitnom postupku zbog svega, ali prije svega zbog činjenice da je zakon potrebno uskladiti sa Zakonom o trošarinama da bi se izbjeglo dvostruko obračunavanje ove naknade iz cijene goriva od 01.01. iduće godine. Naime, Zakon o trošarinama stupa na snagu 01.01. iduće godine pa bi se u slučaju da mi ne izmijenimo, odnosno da Sabor ne izmijeni ovaj dio zakona ovaj zakon bi se dogodilo da obveznici primjene jednog i drugog zakona budu prisiljeni obračunavati kunu i 20 dvostruko. Evo, stoga molim izglasavanje zakona po hitnom postupku. Zahvaljujem. Hvala lijepo državnom tajniku. Izvjestitelji odbora kao što vidim nisu u dvorani prema tome niti ne žele uzeti riječ. Otvaram raspravu. Imamo 4 prijave za raspravu po klubovima. Prvi je u ime Kluba zastupnika HDZ-a na redu zastupnik Ivan Bogović. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolege i kolegice zastupnici. Danas raspravljamo o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama. Javna cesta je dobro od interesa za RH u općoj uporabi, a na javnim cestama se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Sukladno tome i nekretnine koje se izvlašćuju radi građenja, rekonstrukcije o održavanja javnih cesta postoji opće dobro od interesa za RH. Najvažniji pravni učinak proglašenja javnih cesta proglašenja općim dobro je isključenje javne ceste iz općeg vlasničko pravnog režima, a time i iz mogućnosti da se na njima po bilo kojoj osnovi kao što su npr. pravni posao, zakon, odluke suda ili druge nadležne vlasti stječu vlasništvo i ograničena stvarna prava. Zbog toga se na javnim cestama ne može provoditi niti ovrha, na njima se ne mogu osnovati prisilna založna prava u postupcima osiguranja, a javne ceste ne ulaze u imovinu osoba koje su po zakonu njima ovlaštene upravljati. Navedeno osigurava i posebnu zaštitu javnih cesta kao dobra od interesa za RH. Javna cesta upisuje se u zemljišne knjige na temelju pravomoćne uporabne dozvole kao javno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvo RH s pravom s pravom upravljanja Hrvatskih autocesta d.o.o. na autocesti, Hrvatskih cesta d.o.o. na državnoj cesti, županijskih uprava za ceste na županijskoj i lokalnoj cesti, te Upravno tijelo Grada Zagreba koje upravlja javnom cestom. Javne ceste u smislu ovog zakona jesu ceste koje se ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju razvrstavaju u jednu od sljedeće 4 skupine. Autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste. Iste se razvrstavaju na temelju mjerila koje donosi RH, a akt o razvrstavanju javnih cesta kojim se određuju autoceste, državne, županijske i lokalne ceste i njihovo označavanje donosi ministar nadležan za promet i objavljuje u Narodnim novinama. Da bi se javnim cestama moglo kvalitetno upravljati, graditi i održavati iste potrebno je izraditi planske dokumente. Planski dokumenti za građenje i održavanje i upravljanje javnim cestama su strategija razvitka javnih cesta. Hrvatski sabor na prijedlog Vlade donosi strategiju kojom se utvrđuju ciljevi i plan razvitka javnih cesta u RH u skladu sa Strategijom prostornog uređenja RH. Strategija sadrži analizu stanja autocesta, državni, županijskih i lokalnih cesta te potrebu razvitka tih cesta. Temeljna mjerila za građenje autocesta, državni, županijskih i lokalnih cesta te prijedlog kriterija prioriteta građenja autocesta i državnih cesta, potrebe za održavanje postojećih autocesta i državnih cesta, načela održavanja županijskih i lokalnih cesta, te prijedlog kriterija prioriteta autocesta, državni, županijskih i lokalnih cesta. Vlada RH donosi program građenja i održavanje javnih cesta u četverogodišnje razdoblje u skladu sa strategijom. Izvješće o stanju dugoročnih ciljeva razvoja cestovne infrastrukture utvrđenih strategijom razvitka javnih cesta izvršenju programa građenja javnih cesta Vlada je jedanput godišnje podnosi Hrvatskom saboru. Prioritet u građenju i održavanju autocesta, državni, županijskih i lokalnih cesta i potreba razvitka javnih cesta utvrđena je strategijom mora se temeljiti na prostornim, prometnim, tehničkim, demografskim i gospodarskim analizama s gospodarsko opravdanim prometno tehničkim rješenjima radi povećanja sigurnosti kapaciteta i protočnosti prometa. Poslove građenja i rekonstrukcije javnih cesta obuhvaćaju građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima, projektiranje opreme postojećih objekata prometne signalizacije i drugo projektiranje, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata i smještanje komunalne i druge infrastrukture, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova, organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste, te dodjele javne ceste i objekata na korištenje i održavanje. Pravo građenja i upravljanja autocestom i pojedinim cestovnim objektima na državnoj cesti može se steći koncesijom, ista uključuje pravo gospodarskog korištenja autoceste ili objekata na državnoj cesti te pravo rekonstrukcije i održavanje autoceste i cestovnog objekta na državnoj cesti tijekom trajanja ugovora o koncesiji ili prava korištenja cestovnog zemljišta radi izgradnje pratećih uslužnih objekata i obavljanja djelatnosti, ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrbe gorivom, servisnim usluga i slično. Istim zakonom nije dozvoljeno davanje koncesija za županijsku ili lokalnu cestu. U praksi u pogledu gospodarskog iskorištavanja, upravljanja i gospodarenja javnom cestom, cestovnim zemljištima i drugim zemljištima na kojima su izgrađene građevine i instalacije radi potrebe javne ceste postoje određeni problemi obzirom da je pravni režim općih dobara proširen na sve nekretnine koje se izvlašćuju radi građenja, rekonstrukcije ili održavanja radnih cesta neovisno o tome što veliki dio tih nekretnina nije u koridoru javne ceste određen projektom javne ceste, već je izvlašten samo da bi se izmjestila ili izgradila nova komunalna i druga infrastruktura. Prema postojećem Zakonu o javnim cestama čitava nekretnina koja se izvlašćuje radi izgradnje javne ceste ulazi u režim općeg dobra i to bez obzira je li čitava površina izvlaštene nekretnine obuhvaćena projektom javne ceste ili ne. Takvo stanje dovodi do toga da se velik dio izvlaštenog zemljišta vrlo često ne koristi u svrhe u koje bi se mogao koristiti i to unatoč činjenice da taj dio zemlje što ne ulazi u cestovno zemljište, odnosno da ne ulazi u koridor javne ceste. Sljedeći od problema koji je uočen prema postojećem uređenju općim dobrom postaje infrastruktura koja je izgrađena na ili izvan cestovnog zemljišta uslijed čega održavanje i korištenje te infrastrukture pada na teret osoba ovlaštenih za održavanje ceste, a ne osoba koje su registrirane, specijalizirane i opremljene za te poslove. Takvo rješenje ekonomski je neučinkovito budući da infrastrukturu održava osoba koja nema potrebnih znanja, vještina, kadrova i opreme za učinkovito obavljanje poslova održavanja, te infrastrukture. Stoga se ovim zakonom predlaže osiguravanje jedinstvenog upravnog statusa izgrađene javne ceste kao javnog dobra u općoj uporabi izvan pravnog prometa na kojima se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarnog prava osim prava služnosti i prava građenja radi izgradnje komunalnih, vodno gospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija. Uz zadržavanje mogućnosti davanja cestovnog zemljišta na korištenje radi obavljanja pratećih djelatnosti, pružanja usluga korisnicima javnih cesta što bi dovelo do adekvatnog i ekonomski učinkovitog upravljanja i gospodarenja javnom cestom. Privođenjem svrsi i korištenju dijela izvlaštene nekretnina koja nije potrebna za izgradnju i održavanje javne ceste, a održavanje i upravljanje komunalnim vodno gospodarskim, energetskim i drugim građevinama koje su za potrebe javnih cesta izgrađene na ili izvan cestovnog zemljišta preuzele bi osobe koje su registrirane, specijalizirane i opremljene za te poslove, što će imati za posljedicu imati optimalnu ekonomski učinkovito korištenje te infrastrukture. Zbog predloženih mjera izmjena i dopuna ovog zakona kojim se postiže uspostava novog pravnog režima javnih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi, izvan pravnog prometa na kojima se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi izgradnje komunalnih, vodno gospodarskih i energetskih građevina kao i građevina elektroničkih komunikacija, te posebnog prava korištenja cestovnog zemljišta radi obavljanja pratećih djelatnosti Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice daje potporu donošenju ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala lijepa kolegi. U ime Kluba zastupnika HNS-a, prijavljena je zastupnica Danica Hursa. Izvolite kolegice. Poštovane gospođo potpredsjednice, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. opširno izvješće državnog tajnika, pa ću ja uvodni dio preskočiti. Ponovit ću samo posljedice, odnosno pročitat ću samo posljedice koje proizlaze iz ovog zakona jer je to najbitnije što nam ovaj zakon i donosi. Dakle, pod broj jedan očekuje se kvalitetnije upravljanje i održavanje javnih cesta. Osiguravanje jedinstvenosti, pravnog statusa izgrađene javne ceste kao javnog dobra u općoj uporabi izvan pravnog prometa na kojima se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava osim prava

uz zadržavanje mogućnosti davanja cestovnog zemljišta na korištenje radi obavljanja prateće djelatnosti pružanja usluga korisnicima javnih cesta. Pod tri uređivanje posebnog pravnog statusa određenih nekretnina na kojima je izgrađena javna cesta na način da se zakonom za cjelokupnu trasu javne ceste uspostavi isti pravni režim. Pod četiri privođenje svrsi i korištenju dijela izvlaštene nekretnine koja nije potrebna za izgradnju i održavanje javne ceste. Pod pet održavanje i upravljanje komunalnim, vodno gospodarskim energetskim i drugim građevinama koje su za potrebe javne ceste izgrađene na ili izvan cestovnog zemljišta preuzet će osobe koje su registrirane, specijalizirane i opremljene za te poslove što će imati za posljedicu optimalno ekonomski učinkovito i stručno korištenje te infrastrukture. Tu to očekujemo. Elektronički sustavi za naplatu cestarine neće imati tretman elektroničkog novca. I posljednja stavka. Uskladit će se odredbe o uplati naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta sa novim Zakonom o trošarinama. Ono što bih osobno htjela reći da sam se zgrozila izjavom državnog tajnika koji je rekao da će u koridoru postojećih cesta potaknuti poljoprivrednu proizvodnju. Pa za Boga miloga valjda ne! Ja se grozim svakodnevno putujući mojom strašnom zagorskom magistralom i kad vidim da je u blizini te magistrale postavljen plastenik. I kad zavirim unutra vidim da su to jagode. Pitam se i žalim unaprijed sve one koji će te jagode konzumirati. Dakle, državni tajniče ja vas molim, ne znam da li je to bila omaška, sve samo poljoprivredna proizvodnja u koridoru postojećih cesta ne. Mislim da nije potrebno objašnjavati zašto držim to nedopustivim. I dopustite, budući da je riječ o cestama, o javnim cestama, budući sam zastupnica Hrvatskog zagorja moram ponovo ovdje javno reći da je moja županija po tom pitanju na začelju zbivanja u odnosu na ulaganje. Pa ću ponovo, bez obzira što sam na aktualnom satu resornom ministru postavila zastupničko pitanje i očekujem pisani odgovor ovdje pitati i istaći potrebu rekonstrukcije stare zagorske magistrale. Magistrala je prošla sve rokove za rekonstrukciju. Magistrala je prometnica kojom prometuje većina Zagoraca i Zagorki naravno, zbog toga jer nisu u stanju platiti cestarinu na postojećem putu Macelj – Zagreb. Isto tako, postavljam pitanje Vladi i resornom ministarstvu kada će prići izgradnji spojne ceste Zabok – Krapina. dio magistrale je ugrađen u autoput Macelj – Zagreb i Vlada, odnosno resorno ministarstvo uzelo je u obvezu izgraditi spojnu cestu kao alternativu za ovu ugrađenu. I treće pitanje odnosi se na brzu cestu Oroslavje – Marija Bistrica – Popovec. To je cesta koja znači život za naš istočni dio županije. Svi vi koji niste bili u našem lijepom Hrvatskom zelenom zagorju pozivam vas da dođete i da pogledate i da se vozite tim cestama pa ćete onda shvatiti i razumjeti zašto i na novo apeliram i pozivam da Vlada i resorno ministarstvo uzmu u prioritet rekonstrukciju i izgradnju prometnica u Hrvatskom zagorju. Naime, moja županija ima namjeru, ima resurse razvijati između ostaloga i turizam vjerski, medicinski. Kao što znate ležimo na izvorima termalnih voda. Ono što je onemogućavajući faktor to su upravo nemoguće ceste u našem Hrvatskom zagorju. Eto, još jednom molim resorno ministarstvo, odnosno Vladu da posveti punu pažnju rekonstrukciji i izgradnji prometnica u Hrvatskom zagorju. Zahvaljujem.

da je stanje cesta u Zagorsko-krapinskoj županiji ne kažem da je bajno, ali po svojim osobinama ceste u Brodsko-posavskoj županiji su u vrlo sličnom stanju. Naime, tamo postoji i županijska cesta, dakle Zdenci – Brčino prema Požegi koja je još uvijek u stanju i u fazi kako ju je ono makadam predvidio. Dakle, makadamska bijela cesta, a županijska je cesta. Dakle, razvrstana po ž osnovi. Nadalje još sam htio vam reći da mi je zaista, ne bih ni ja pojeo te jagode koje su, čiji su plastenici pored same ceste, ali kada se radi o poljoprivredi sasvim sigurno je da bi ceste, s obzirom da dakle uređene, asfaltirane, rekonstruirane, pomogle bržem dolasku do samih poljoprivrednih površina i dolaskom na tržište. Prema tome, možda nije, evo ispravljam taj dio da ipak u neku ruku pomaže

Slavonski Kobaš-Bebina, koja nije asfaltirana, sasvim bi sigurno brzo dovela do tržišta u Slavonskom Brodu da je asfaltirana, ali nije. Hvala vam lijepa. Evo ništa više. Hvala lijepo. Na redu je za raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a, zastupnik Luka Denona. **Denona, Luka (SDP)** Zahvaljujem. Gospođo potpredsjednice, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja ću morati u ime kluba reći da evo ja osobno, u ime kluba ćemo podržati Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama s konačnim prijedlogom zakona, ali ću evo ja osobno kazati sa žaljenjem. Naravno zato što je ovo, ako me sjećanje ne vara, treća izmjena i dopuna Zakona o javnim cestama, pa bi bilo dobro kada bismo dobili jednu konačnu verziju da znamo što je sve to promijenjeno u tom zakonu, Da. Jer ovako se zaista ne može više uhvatiti ni za glavu, ni za rep, što je taj jedan važan zakon, kako on uopće izgleda. Tako da se poprilično teško snaći. Onda ćemo imati onu osnovnu primjedbu, ako se sjećam i vi ste napisali, u listopadu smo imali izmjenu zakona, kad smo ga usklađivali sa koncesijama, onda sad na kraju godine idemo po hitnom postupku jer se što tu bitnoga mijenja. Što se tu bitnoga mijenja? Ja nisam pravnik pa mi dozvolite da kao osoba koja nije pravnik vas pitam, pa da mi probate odgovoriti što je, koja je tu bitna promjena? Naime, ako sam ja dobro pročitao, a ne razumio, iz javne ceste su u Republici Hrvatskoj do sada temeljem zakona i u članku 2. temeljem zakona smatraju općim dobrima tako da se na njima ne mogu stjecati prava vlasništva, niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Sukladno tome i nekretnine koje se izvlašćuju radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta, postaju opće dobro od interesa Republike Hrvatske. Najvažniji pravni učinak proglašavanja javnih cesta općim dobrom je isključenje javnih cesta iz općeg vlasničkopravnog režima, a time i iz mogućnosti da se na njima po bilo kojoj osnovi kao što su npr. pravni posao, zakon, odluka suda ili druge nadležne vlasti stječu vlasništvo i ograničeno stvarno pravo. Zbog toga se na javnim cestama ne može provoditi niti ovrha, na njima se ne mogu osnovati prisilna …/Govornik se ne razumije./… prava u postupcima osiguranja, a javne ceste ne ulaze u imovinu osoba koje su po zakonu njima ovlaštene upravljati. Sve to na određeni način osigurava i posebnu zaštitu javnih cesta kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. je to jedna pravna formulacija. U ovom zakonu temeljno je da tu pravnu formulaciju predloženim izmjenama i dopunama zakona postiže se uspostava novog pravnog režima, javnih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi, izvan pravnog prometa, također stoji ako je opće dobro, na kojima se ne može stjecati pravo vlasništva, niti druga stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi izgradnje komunalnih, gospodarskih i energetskih građevina. Gdje je tu razlika? Znači opće dobro gdje je prilično jasno definirano, da ako je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, sumnjam da je onda to vlasništvo Republike Austrije, sumnjam. Ovdje se, kada se to proglašava jedan pravni režim, da je to javno dobro u općoj uporabi, onda se Republika Hrvatska može uknjižiti kao vlasnik tog javnog dobra. Razlika je vjerojatno u pravničkom tumačenju, ali u stvarnom ja ne vidim da je neka velika razlika. sustav gdje se te ceste nisu mogle niti prodavati, jer se nitko nije mogao dati u …/Govornik se ne razumije./… pravo. Znači ceste su bile prilično sigurne. Ovdje smo izostavili u obrazloženju, kada to prelazi u javno dobro, izostavili smo dio ovoga općeg dobra, pa ne znam da li sada kad se Republika Hrvatska upiše kao vlasnik pa ne daj Bože dođe u stečaj, pa onda ne daj Bože netko drugi može postati vlasnik te ceste ili cesta, ili sve ono što uz ceste je, nisam siguran. Nisam pravnik, molim vas da odgovorite što je temelj i koja je razlika između općeg i javnog i zašto smo išli na takovu formulaciju, da se onda upisuje Republika Hrvatska. Shvaćam da ste ovim zakonom htjeli da se imovinski pravni odnosi koji nastaju izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem javnih cesta tvrdite da su iznimno složeni, te determinirani nizom …/Govornik se ne razumije./… vrlo disparatnih propisa. Sustavna izmjena svih tih propisa predstavlja bi vrlo dugotrajni proces, vrlo neizvjesnim ishodom itd., i zbog toga se predloženim rješenjima nastoji anulirati u praksi uočene probleme uz minimalnu zakonsku intervenciju. Ponuđenim rješenjima naime predlaže se samo izmjena i dopuna Zakona o javnim cestama, i to u onom obujmu koji će osigurati stvaranje učinkovitog i konzistentnog pravnog uređenja kojim će se otkloniti u praksi uočeni problemi. Tako se npr. u pogledu problema održavanja infrastrukture, izgrađene na ili izvan cestovnog zemljišta, od većeg broja mogućih, predložilo ono rješenje kojim se taj problem učinkovito rješava, bez potrebe ulaženja u rješavanje vrlo složenih vlasničkopravnih odnosa u pogledu te infrastrukture, često uređenih ili barem determiniranih nizom drugih propisa. Ovakvim obrazloženjem zbog čega to mijenjamo tvrdite da je opći kaos. Opći kaos do sada imamo kako vi kažete i sada ćemo brisanjem, ili jednim zakonom ćemo sve to nekako anulirati, a da se ne miješamo u to što je opći kaos i za nas ostale. Što to znači? Ja nisam sumnjičav, ali ako je to vlasništvo Republike Hrvatske, i ako se tu kaže da se ne, da mora biti u općoj uporabi izvan pravnog prometa, i da se na njima ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava. Država ipak to može prodati. Pa da nije to u konačnici prodat ćemo autocestu da se namirimo nekako u državnom proračunu, jer kad je opće dobro malo je teže prodati, ali kad sam vlasnik ja onda ja mogu raditi s tim dobrom što god hoću. Pa čini mi se da je ovako na brzinu donesen zakon, po hitnom postupku, krije nekakvu zamku, a ja je ne mogu otkriti, pa evo dozvolite da iz svog neznanja kažem i ono što možda nije točno ili nije istina. No, bojim se da to sređivanje infrastrukture, rekli ste da će se na taj način riješiti da onaj tko je vlasnik ceste, odnosno da onaj koji ima cestovno upravljanje koje je izgradio ne zna održavati infrastrukturu, što je taj do sada radio. Imao je stručnjaka za infrastrukturu, infrastruktura uz cestu, koja služi za cestu ili koja ne služi za cestu a postoji u sklopu tog cestovnog koridora kako ga ja volim zvati je ono što je za cestu, ono što nije za cestu. Tamo negdje prolazi koridor Janaf-a iz te infrastrukture, tamo negdje prolazi plinovod isto infrastruktura, tamo negdje prolaze telekomunikacije, isto infrastruktura. Hoće li se na taj način što nije vlasnik više Hrvatske ceste, nije vlasnik tko, nego vlasnik država pa ćemo to dati nekome drugome da upravlja, ali tko je do sada time upravljao, to je to održavao, pa ne sigurno radnici Hrvatski autocesta, netko drugi je upravljao ili je održavao tu infrastrukturu. Sada ovim zakonom kažemo dat ćemo to nekom drugom pa smo to definirali tako jako da se tu baš ne zna tko je taj drugi, jer građevine iz stavka 1. a članak 7. po novom Zakonu, članak 24.a, članak 24.a, jedan kaže autoceste, Hrvatske ceste, koncesionar, ne održavaju tu komunalnu infrastrukturu i energetske građevine nego će to raditi preuzimaju na održavanje i upravljanje osobe koje su na temelju posebnog Zakona ili odluke nadležnog tijela donijete na temelju posebnog Zakona zadužene za njihovo održavanje i upravljanje. Recite mi koji su to posebni zakoni, posebne odluke, posebne … tko je to elektroprivreda, tko je to, da znamo tko će to preuzeti koje su to nove osobe. Jednostavno nije jasno rečeno tko su te osobe. Još u članku 2. kažete da javna cesta upisuje se u zemljišne knjige na temelju pravomoćne i uporabne dozvole, javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo Republike Hrvatske s pravom upravljanja Hrvatskih autocesta, na autocesti, Hrvatskih cesta na državnoj cesti, županijske uprave za ceste na županijskoj i lokalnoj cesti, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba na županijskoj i lokalnoj cesti na području Grada Zagreba. Odlično. Ali ako se ja dobro sjećam, dio naših cesta je u koncesiji, pa recimo BINA Istra ima u koncesiji cestu nekakvu, jer šta, ona nema to pravo i uistinu zaboravili iz ovog članka navesti i BINU Istru ili još neke druge koncesionare za koje ja za koje ja ne znam, pa bih molio ako imam pravo da stavite i njih da ponovno ne doživljavamo još jednu izmjenu i dopunu ovog Zakona. Isto ne razumijem, pa me nemojte, nisam pravnik, pa me nemojte jako osuditi ali u članku 11. ovog Zakona naknade za nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske. Čitaj ono što smo sada rekli da je vlasništvo Republike Hrvatske, i inače vlasništvo Republike Hrvatske, a to su kada se javne ceste rekonstruiraju ili održavaju na nakretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ne plaća se naknada za zemljište. To znači, u slučaju izdvajanja iz šumsko gospodarskog područja šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske radi građenja itd., ne plaća se naknada. Pretpostavljam kada to grade Hrvatske ceste, kada to grade županijske ceste, kada to grade općinske i gradske nekakve ustanove, ajde to bi nekako razumio da ne bi trebali plaćati ali što ako dođe koncesionar koji će platiti koncesiju x i neće platiti nikakvu naknadu. Nekakav stranac dođe graditi cestu, mi mu damo da gradi i ne plaća ništa, ne razumijem zašto to netko koji je stranac, koji nije za opće dobro, koji će tu cestu naplaćivati ne bi platio naknadu za zemljište koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, nikako to ne razumijem. Ne znam zašto, nekako mi je van uha da netko tko dođe ne plati ništa. Razumijem da županija, razumijem da država, razumijem Hrvatske ceste ali ne razumijem da netko tko je, a on može doći graditi cestu to ne plati. I recite mi još je jedan članak, znači ovo je bitno, onda ide nešto nebitno što je iskorišteno da se onda Zakon mijenja. u članku 13. predlaže iako u Zakonu ovom je to bilo dobro riješeno, predlaže se na drugačiji način riješiti pitanje odgovornosti za štetu nastalu na vozilu zbog iznenadnog naleta divljači na javnu cestu. Naime, zakonom o lovstvu propisano je da odgovornost za nastalu štetu na vozilu snosi vozač ukoliko nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti, tako da može pravovremeno postupiti po prometnom pravilu ili znaku, a u protivnom pravna osoba koja gospodari prometnicom na kojoj je šteta nastala. Iznimno snosi ovlaštenik prava lova ako je šteta uvjetovana vršenjem skupnog lova. Pa nemojte molim vas, nemojte nam sve, vozač je za sve kriv. Imamo Zakon o lovstvu, onaj tko je zakupnik, plaća lovo zakupninu, lovište mora biti ograđeno, pa dajte da on neku odgovornost ima zato što živina negdje izleti van, ne da za sve je odgovoran vozač. Mislim da je to krajnje nekorektno da na ovako mala vrata nam opet sada ostavljate vozača da je za sve živo kriv ili ne živo kriv. Lovci nisu za ništa krivi, ali vozač je uvijek kriv. Isto tako članak 62. gdje su izvori sredstava za financiranje javnih cesta pa se sada nabraja 11 tih stavaka, i onda ste rekli da je u članku 63. visinu cestarina za uporabu auto ceste i objekta s naplatom most, tunel, vijadukt i Visinu cestarine i sustav naplate cestarine iz članka 62. utvrđuju Hrvatske autoceste uz suglasnost Vlade, slažem se. A za javne ceste u koncesiji korisnik koncesije. Stavite zarez uz suglasnost Vlade. Jer ako ja prolazim tunelom Učka koji je u koncesiji BINA Istre molim vas da onda i uz suglasnost Vlade tunelarina bude suglasnost Vlade, da Vlada zna zašto bi Hrvatske ceste i autoceste morale imati suglasnost Vlade kada određuju cestarinu jer to jest nekakva socijalna kategorija dodajte da onaj koji je u koncesiji mora uz suglasnost Vlade, da Vlada zna koje su nam cijene, Dakle, rekao sam vam na početku mi ćemo podržati ovaj Zakon, kakav je takav je i dajte molim vas jednu konačnu verziju da znamo što je. Ako ništa drugo stavite zarez za Vladu, ako je to moguće staviti, vidite da li ste zaboravili negdje one koncesionare, i ako ništa druge dajte da lovci za nešto odgovaraju ne samo da love. Hvala lijepo. Hvala zastupniku Denoni, vidim da je malo razbudio zastupnike. Sljedeći i zadnji prijavljen Klub po ovom Konačnom prijedlogu zakona, zakona, je u ime Kluba zastupnika HSS-a zastupnik Boris Klemenić. **Klemenić, Boris (HSS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. neću biti toliko dugačak kao kolega Denona, ali isto nekoliko rečenica o ovim izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama. Naime, ove izmjene i dopune Zakona o javnim cestama detaljnije uređuju pravni položaj javnih cesta i ja vjerujem da ćemo se svi sa time složiti, te građenje i održavanje javnih cesta. Javne ceste se u RH smatraju općim dobrima tako da se na njima ne mogu stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi. Sukladno tome i nekretnine koje se izvlašćuju radi građenja, rekonstrukcije i održavanje javnih cesta postaju opće dobro od interesa za RH. Najvažniji pravni učinak proglašenja javnih cesta općim dobrom je isključenje javnih cesta iz općeg vlasničko-pravnog režima, a time i iz mogućnosti da se na njima po bilo kojoj osnovi, kao što su npr. pravni posao, zakon, odluka suda ili druge nadležne vlasti, stječu vlasništvo i ograničenja stvarna prava. Zbog toga se na javnim cestama ne može provoditi niti ovrha, na njima se ne mogu osnovati prisilna založna prava u postupcima osiguranja, a javne ceste ne ulaze u imovinu osoba koje su po zakonu njima ovlaštene upravljati. Sve to na određeni način osigurava i posebnu zaštitu javnih cesta kao dobra od interesa za RH. Nadalje, propisuje se jasni izričaj odredbi zakona da troškovi izrade projekata i građenja komunalnih, vodno-gospodarskih i energetskih građevina kao i građevine elektroničkih komunikacija na javnim cestama prilikom građenja ili rekonstrukcije javne ceste snosi investitor tih građevina te je isti dužan snositi sve troškove uz izmještanje postojećih komunalnih i drugih građevina izvan cestovnog zemljišta. Na taj način izbjegava se, odnosno ispravlja postojeće uređenje prema kojem općim dobrom postaje i infrastruktura koja je izgrađena na ili izvan cestovnog zemljišta uslijed čega održavanje i korištenje te infrastrukture pada na teret osoba ovlaštenih za održavanje ceste, a ne na osobe koje su registrirane, specijalizirane i opremljene za te poslove. Takvo je rješenje ekonomski neučinkovito budući da infrastrukturu održava osoba koja nema potrebnih znanja, vještina, kadrova i opreme za učinkovito obavljanje poslova održavanja te infrastrukture. Ja ću sada nabrojiti još nekoliko pitanja koja se ovim zakonom, odnosno izmjenama i dopunama zakona uređuju. To su: izuzimanje elektroničkog sustava za naplatu cestarine od primjene Zakona o institucijama za elektronički novac. Uplata naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, preuzimanje na održavanje i upravljanje infrastrukture izgrađene na i izvan cestovnog zemljišta, izvlaštenje radi izmještanja infrastrukture izvan cestovnog zemljišta. Nepotpuno izvlaštenje radi izmještanja infrastrukture izvan cestovnog zemljišta, promjene granice pomorskog dobra radi građenja rekonstrukcije i održavanje javne ceste, ukidanje statusa javnog vodnog dobra u vlasništvu RH radi građenja, rekonstrukcije i održavanja javne ceste i još daljnja pitanja koja mislim da je u ovoj raspravi bespotrebno posebno ponavljati s obzirom da smo svi dobili ovaj prijedlog. No, građanima će biti posebno interesantna odredba članka 13. izmjena i dopuna zakona kojim se predlaže na drukčiji način riješiti pitanje odgovornosti za štetu nastalu na vozilu zbog iznenadnog naleta divljači na javnu cestu o kojem je eto i kolega Denona u ime kluba SDP-a maloprije i govorio. Naime, Zakonom o lovstvu propisano je da odgovornost za nastalu štetu na vozilu snosi vozač ukoliko nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti tako da može pravovremeno postupiti po prometnom pravilu ili znaku, a u protivnom pravna osoba koja gospodari prometnicom na kojoj je šteta nastala. Iznimno od ove odredbe štetu snosi ovlaštenik prava lova ako je šteta uvjetovana vršenjem skupnog lova. Ovakvom odredbom odstupa se od obvezno-pravnog principa da za štetu nastalu na vozilu zbog naleta divljači odgovara osoba koja gospodari lovištem iz čijeg područja potječe divljač koja je takvu štetu prouzročila po kriterijima objektivne odgovornosti. Nadalje, isto tako ovom odredbom Zakona o lovstvu kojom se intervenira u dosadašnju objektivnu odgovornost osobe koja gospodari lovištem neosnovano i neutemeljeno se zadire u osnovne principe hrvatskog obveznog obveznog prava i Zakona o obveznim odnosima, a objektivna odgovornost se prebacuje na osobu koja upravlja prometnicom na čijoj strani u odnosu na prouzročenu štetu ne postoji nikakva uzročna veza koja bi mogla biti temelj objektivne odgovornosti. Stoga se predlaže da su osobe koje upravljaju javnom cestom odgovorne samo ukoliko nisu postupale sukladno članku 7. ovog zakona. Ja ću navesti jedan primjer, u zagrebačkoj županiji prošlo ljetnu situaciju cesta Velika Gorica-Kravarsko odnosno autoputu Zagreb-Sisak prouzročili masovno bježanje divljači iz njihovih domaćih terena, odnosno terena na kojem su svakodnevno, na one na kojima su se divlje životinje najčešće same osjećale sigurno, ali zbog nepoznavanja terena upravo su ovi naleti srna bili svakodnevni, štete nemjerljive i one materijalne i one druge prirode, a snosili su ih vozači. A i one koje je pretrpjela divljač, a da ne spominjem mnoge situacije kada su u takvim naletima svjedočila i djeca u oštećenim automobilima i bila prisiljena gledati udarenu srnu npr. kako ugiba. Iako ovaj članak regulira tek odgovornost za … štete nastale naletom divljači trebalo bi obvezati izvođače radova na javnim cestama da zaštite i vozače i divljač postavljanjem privremene ograde na područjima za koje je izvjesno da su staništa divljači i da će divljač biti uznemirena. I na kraju, s obzirom da smo puno toga već danas čuli ovdje o ovim izmjenama i dopunama zakona, navedene izmjene i dopune Zakona o javnim cestama smatramo bitnim za uklanjanje dosadašnjih prepreka učinkovitom upravljanju i održavanju javnih cesta. Stoga će Klub zastupnika HSS-a podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala Hvala lijepo zastupniku Klemeniću. Iscrpljene su sve prijave za raspravu. Riječ je zatražio zaključno državni tajnik Željko Tufekčić. Zahvaljujem gospodinu Klemeniću jer mi je pomogao u mom dijelu posla objasnivši ja mislim posebice ovaj dio koji se odnosi na lovstvo i naknade za štete koje učine divljač. Evo ja isto nisam pravnik, ali ću svejedno pokušati objasniti ova vaša pitanja, ove pravničke dvojbe. Naime, što je temeljna razlika između općeg dobra i javnog dobra? Temeljna razlika je propisana Ustavom i Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Naime, opće dobro nema titulara vlasništva. Znači nema, nije uopće u vlasničko-pravnom režimu. Znači vlasnik nije ni RH ni Republika Austrija, ni Republika Mađarska, nitko jer je opće dobro javno dobro u općoj uporabi je u vlasništvu RH. i prije prije svega govorimo o zemljištu u vlasništvu RH, a nakon izgradnje ceste dobivanja uporabne dozvole, onda to postaje javno dobro u općoj uporabi. Do tada je zemljište a i poslije ostaje u vlasništvu RH. Izgradnjom i dobivanje upravne dozvole postaje javno dobro u općoj uporabi. Da to pokažemo na konkretnom primjeru, ukoliko se nekakav vodovod nalazi na cestovnom zemljištu do sada budući je cestovno zemljište opće dobro, nema titulara vlasništva samim tim i sve što se na njemu nalazi je opće dobro i nema titulara vlasništva. Znači i taj neki vodovod koji bi po prirodi stvari vlasnik bilo nekakvo komunalno poduzeće ili netko drugi Hrvatske vode je opće dobro. Sada to prestaje biti. Znači više neće biti opće dobro, nego će se moći ostvariti pravo građenja ili nekakvo drugo stvarno pravo. Zemljište će uvijek biti u vlasništvu RH, ali će ta nekakva građevina moći biti u vlasništvu nekog drugog. I taj netko drugi će njome upravljati i održavati je. Do sada je bilo da je recimo HAC plaćao održavanja svih takvih objekata HEP-ovih, ovih onih. tu je osnovna razlika. Što se tiče naknade koju ste spominjali naknade plaćanja, do sada je bilo opće dobro,

kod koncesioniranja uvijek je obveza RH izvlaštenje zemljišta i izmještanje nekakvih postojećih instalacija koje se nalaze na prostoru buduće javne

Mislim ovaj dio o lovstvu da je gospodin Klemenić objasnio, mislim da nema potrebe. što se tiče cijena spomenuli ste cijene i suglasnosti, znači da cijene kod HAC-a određuje HAC uz prethodnu suglasnost Vlade, a da to nije slučaj kod koncesioniranja. Taj dio zakona se ne mijenja. Vi ste čitali postojeći članak zakona. Međutim, taj dio jednako tako nije predmet zakona, jer se taj dio rješava koncesijskim ugovorima. I u koncesijskim ugovorima se propisuje način određivanja cijena. I to je gotovo isključivo slučaj da se dobiva tj. traži prethodna suglasnost koncendenta. Znači RH, odnosno Vlada mora dati prethodnu suglasnost, mislim obično su koncesijski ugovori propisani način i povećanje cijena s obzirom na promet, na porast cijena itd. porast inflacije se definiraju i moguća usklađenja cijena cestarina sa nekakvim drugim kretanjima. Ona je propisana. Pravo kada koncendent, i na koji način dići cijenu. Ako koncendent to ne dopušta onda to obično kompenzionira koncsioraru iz vlastitih sredstava ne podizanja cijene cestarine. Evo ja mislim, nadam se da sam uspio dio toga objasniti. Zahvaljujem svim klubovima na raspravi, zahvaljujem svima na podršci ovom zakonu. Hvala Hvala lijepo. Ovom smo završnom riječi predstavnika predlagatelja završili raspravu o ovom konačnom prijedlogu zakona. Glasovat ćemo o njemu kada se steknu uvjeti. Istovremeno zaključujem ovaj prvi prijepodnevni dio sjednice Nastavljamo u 15,00 sati po dnevnom redu. Podsjetit ću vas Izbor članova Državnog odvjetničkog vijeća, a odmah potom toga Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju. Hvala lijepo i želim svima dobar tek.